hvala.

Sljedeća točka je: - Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju čl. 22. Zakona o HRT-u. Molim Josipa Borića predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije da obrazloži prijedlog. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo da nešto uvodno kažem o Prijedlogu odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, naime Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na svojoj 41. sjednici održanoj 11. svibnja 2023.g. većinom glasova

HRT-a dr.sc. Davor Zoričić na vlastiti zahtjev s danom 27. travnja 2023.g. Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja.

Isti dan imenovan je na dužnost koja je nespojiva s članstvom u NO HRT-a, naime on je imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu financija te se iz tog razloga razrješuje s tim danom. Inače NO HRT-a ima pet članova, četri člana imenuje i razrješuje HS većinom glasova svih zastupnika na temelju javnog natječaja kojeg provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije koji HS-u predlaže izbor članova, a jedan član je predstavnik radnika koji se imenuje i razrješava sukladno Zakonu o HRT-u i Zakonu o radu.

Tu se ipak sad radi o kraćem mandatu. Meni je jasno da ne možete nekoga prisiliti ako daje jel na osobni zahtjev ostavku, međutim ovdje se zapravo krši Zakon o HRT-u. Što mislite koje je rješenje jer očito je ovdje kršenje zakona, tam lijepo piše traje 4 godine mandat. Hvala. **Borić, Josip Hvala lijepo, ne krši se zakon. Jasno piše ne člana nego članova. Njihov mandat je u cjelini znači kao tijela i ovo što je se tiče gospodina Zoričića znači on je došao nakon gospodina Primorca, bio je također imenovan na preostali dio mandata. Tako da samo nastavljamo na isti način, a to što je čovjek dao ostavku na to ne možemo utjecati s obzirom da je otišao tj. ušao je u nespojivu dužnost i mislim da smo na taj način riješili ovu situaciju, a raspisali smo natječaj za izbor novog člana Nadzornog odbora HRT-a koji je u tijeku i mislimo da ćemo dobiti također dosta kandidatura. Pozivam one koji su zainteresirani, ispunjavaju uvjete da se kandidiraju i odbor će onda utvrditi prijedlog kojeg bi onda, dosadašnjeg člana uvaženog gospodina Davora Zoričića. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. sama, ovaj sam prijedlog odluke zapravo na zahtjeva nikakvi veliki angažman u tehničkom smislu par stranica i mogli bi biti gotovi za 5 sekundi. Dakle, 29. studenog 2022. temeljem odluke Hrvatskog sabora dr.sc. Davor Zoričić je imenovan za člana Nadzornog odbora HRT-a na preostali dio mandata. Zamijenio je to znamo jel na poziciji današnjeg ministra financija Marka Primorca koji je zbog stupanja na ministarsku dužnost podnio ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora HRT-a. I također da ponovimo 27. travnja ove godine Davor Zoričić je podnio ostavku na dužnost člana Nadzornog odbora HRT-a iz osobnih razloga uz navođenje da ostavka stupa na snagu istog dana. I onda Vlada RH 27. travnja dakle isti dan ove godine imenuje Davora Zoričića za državnog tajnika u Ministarstvu financija s danom stupanja na dužnost 1. svibnja 2023. godine. Dakle, što bismo mogli tu zaključiti? Dođe Primorac, ode Primorac u Ministarstvo financija, pa ga zamijeni Zoričić, dođe i opet ode u Ministarstvo financija. Ovdje se nameće zaključak da Nadzorni odbor HRT-a služi kao rasadnik kadrova za dolazak na poziciju u Ministarstvu financija. 17. svibnja je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspisao natječaj za člana Nadzornog odbora HRT-a za ispražnjeno mjesto nakon što je gospodin Zoričić podnio ostavku za preostali dio mandata, pa onda izaberite kvalitetnog kandidata koji valjda neće otići na Ministarstvo financija i opet vam napraviti dodatnog posla ili u neko drugo ministarstvo. Ono što sam u replici rekla, dakle Člankom 22. stavkom 1. Zakona o HRT-u propisano je da mandat člana nadzornog odbora HRT-a traje 4 godine. Ja ću naravno provjeriti to. Vi tvrdite da je to sve skupa članstvo cijelog tijela nadzornog odbora, gdje zapravo ne stoji nigdje što sa pojedinim članom, da li se on može na kraći mandat imenovati u ovom slučaju na preostali dio mandata. Tako da evo to ćemo provjeriti, ali čak i da provjerimo vi ste svoju većinsku odluku donijeli tako da ništa oko svega toga. Čisto par riječi o samom Zakonu o HRT-u o kojem smo ne tako davno raspravljali. Nadamo se da će i sam nadzorni odbor u svemu tome imati svoju aktivnu ulogu da se program i poslovanje HRT-a poboljša odnosno u nekim segmentima i održi na nekakvoj kvalitetnoj razini, a u većim segmentima da se poboljša. Posebice se to odnosi na informativni program i na dnevnik i emisije Otvoreno, pitanje relevantnosti tema o kojima se raspravlja, pitanje gostiju da zašto uvijek možda jedni te isti. Dobar dio stanovništva praktički se ne informira putem televizije već putem digitalnih platformi, pa bi onda svakako i ravnatelj HRT-a kad nam je govorio u raspravi i sam rekao da bi volio da se gledanost poveća i da će eto nadamo se više dati u tom smislu. Također bi trebalo dati više prostora ruralnim dijelovima zemlje. Treba nam jak profesionalni medijski javni servis jer jedino takav može stajati u obrani nacionalnih interesa u zaštiti hrvatske kulture i jezika. Svakako bi trebalo dati više mjesta i oporbi jer ispada da u mnogim temama nacionalna televizija ispada servis vladajućih. Također se pitanje postavlja za reviziju za pojedine segmente tko ih provodi i kakvi su rezultati takvih revizija, pitanje i posebne odgovornosti u tim situacijama. I onda smo evo kad smo o tom Zakonu o HRT-u raspravljali onda nam je rečeno da se obavi 20-ak revizija godišnje i to po nalogu glavnog ravnatelja HRT-a ili revizijskog odbora, ali evo nadamo se da neće biti nekakvih problema i za naredne godine. Što se tiče praćenja sjednica Hrvatskog sabora o tome smo također govorili samo bih podsjetila jel na tu problematiku. Znamo svi da se na HRT4 od jutra kakti krene prijenos, ali onda tamo oko 1 popodne više toga nema. Ja mislim da bi ste bi i vi voljeli s ove strane sabornice da prijenos ide u punom opsegu tako da bi ova saborska televizija ili neki posebni program na HRT trebao biti dostupan svim građanima i svakako da budu zastupljene sve političke opcije u informativnom programu, pa evo onda se nadamo da to sve što smo bili govorili i na ovoj raspravi o Zakonu o HRT-u ovoga da će biti usvojeno tako da bismo voljeli da kvalitetnim vodstvom HRT zaista bude javna televizija bez nepotizma, bez korupcije i bez pristranosti sa vladajućima, tako da mi se nećemo složiti sa ovom odlukom, hvala.

Dakle poštovane kolegice i kolege, kao što je rekla kolegica Marić kad god je točna dnevnog reda je li o HRT-u, pa evo makar bila i ova točka u kojoj član nadzornog odbora je li sam daje, daje ostavku zbog je li evo odlaska na drugu, na drugu poziciju zapravo je prilika to progovoriti o radu HRT-a. Danas je i bio evo ako i ne zna šira javnost bila je sjednica Odbora za informiranje, Odbora za medije na kojoj je tema bila cenzura na HRT-u. Dosta vremena smo na tom odboru, dakle nisam, nisam članica odbora, al evo interesiralo me tema, pa sam bila na odboru, dosta vremena smo utrošili na to dakle treba li uopće odbor raspravljati o toj temi i je li to pritisak na HRT je li kao da se radi pritisak na uređivačku politiku HRT-a, a zapravo kad god se spomene riječ cenzura kao što je ministrica rekla i apsolutno se s njoj slažem, to je alarm za uzbunu, to je jako opasna tema, jako opasna, opasna i optužba, to je kazneno djelo na kraju krajeva i kad god neko spomene cenzuru, pogotovo u vezi sa HRT-om i javnim servisom trebali bi se svi dignuti na noge i, i stati i razmisliti o čemu se tu razgovara, ima li ili nema li cenzure istražiti, pogotovo bi to trebala raditi tijela HRT-a, evo pitam se i nadzorni odbor je li ikad o tome razgovarao, je li organizirao nekakvu sjednicu, je li pozvao ravnatelja na nekakav razgovor ili bilo koga drugoga, a kad se ta tijela HRT-a ne uzbune onda nema druge nego da o tome razgovara i nadležni saborski odbor, tamo gdje ima dima netko bi se trebao zabrinuti i tražiti ima li negdje vatre oko koje se taj dim stvara, a dima o cenzuri je bilo dovoljno, bilo je sudskih presuda koje su na neki način potvrđivale da zaista na HRT-u ima pritisaka, ima cenzure, ima sumnjive je li uređivačke politike. Još jedno pitanje koje sam i postavila ministrici, a nije zapravo odgovorila je li, u svom predizbornom programu, u predizbornoj kampanji najavljivala je izmjenu Zakona o HRT-u, proglašavala ga je jako lošim, da ga je potrebno mijenjati da bi se osigurala je li neovisnost tog javnog servisa, neovisnost uređivačke politike, međutim evo u 6-7.g. vlasti ove Vlade, ovoga predsjednika Vlade je li nije došlo do izmjene Zakona o HRT-u. Dakle HRT je javni servis, financiramo ga je li svi građani skupa, milijardu i 300 milijuna još uvijek je li govorimo u kunama, godišnje ide oko 3 tisuće, nešto manje od 3 tisuće zaposlenih, dakle to je javni servis koji bi svojim pravodobnim, neovisnim i transparentnim informiranjem trebao zaista biti moćno ako ne najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. Želimo dakle jak javni servis, on je garancija jakog demokratskog društva da bi imali aktivne građane je li koji sudjeluju u procesima u društvu jel često to govorimo je li, kad god o HRT-u pričam odavde sa ove govornice dakle građani moraju biti informirani, moraju dobiti punu informaciju kako bi mogli izvesti svoje zaključke i donijeti prave odluke. E sad je li HRT takav javni servis je li koji nam treba kakav je danas. Pa jedna novinarka kad je odlazila sa HRT-a, jedna od desetaka koji su otišli u zadnjih nekoliko godina, svi sa jednom vrlo sličnom pričom, otišla je, kaže kratko je poručila, jednostavno bilo me sram reći da radim na HRT-u, zato sam otišla, evo. A što strani novinari misle o HRT-u, evo danas smo čuli i na tom odboru o jednom, jednoj reportaži koja je o HRT-u rađena od strane jedne njemačke agencije, je li njemačka novinarka koja je u prosincu 2019.g. radila reportažu o HRT-u, o stanju na HRT-u, kako, kako se zapravo radi, kako se odnose odluke, kao i o uređivačkoj politici, razgovarala je je li sa nizom novinara, zaposlenika te kuće i na kraju je zaključila da vlada atmosfera kao u Sjevernoj Koreji, dakle nije joj jasno zašto evo citiram sada iz tog izvještaja, zašto vladajuće stranke imaju toliko utjecaja na program HRT-a ako je to javni servis kojeg plaćaju svi građani. Kaže u njemačkim javnim medijima je nezamislivo da se njihovo vodstvom i novinari tako ponašaju. Dakle HRT je danas produžena ruka vladajuće stranke, a ne smije biti plijen niti jedne stranke, ni HDZ-a, ni SDP-a, ni Centra, ni Domovinskog pokreta, Mosta ili koga god, dakle HRT treba informirati, obrazovati i zabaviti, dakle ima jednu široku društvenu funkciju, nije samo, ne brine se samo o informiranju građana nego zaista i o obrazovanju, znanstveni program, kulturni, sportski itd.. U kući koja bi trebala educirati i obrazovati upravo je glavni ravnatelj i zadovoljan ocjenom dva, dakle u jednom od temeljnih dokumenata HRT-a zvanom strategija ocjenom dva je ocijenjen rad i djelovanje od odjela IMS-a na čelu sa Perišom Čakarom. ga se, kad ga se pitalo ovaj zašto ona ostaje na svojoj funkciji, kaže od nje ne vidi, Dakle, informativni program HRT-a kojeg evo i sami zaposlenici podrugljivo nazivaju vladin bilten ili da predsjedniče Vlade, netransparentno upravljanje javnim novcem. Vidjeli smo i aferu seksualnog uznemiravanja čiji epilog još dan danas nije poznat. Sjetimo se kako evo i ova glavna urednica je dovela do toga da osoba je za seksualno uznemiravanje organizirali su sastanak da se ta osoba nađe licem u lice jel sa osobom koju je optužila. Tužbe protiv novinara i nakladnika zbog kojih je Hrvatska česta tema europskih međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija, novinarski prosvjed 2019. zatražena je smjena tadašnjeg vodstva. Dakle, ništa se od toga nije promijenilo pod vodstvom novog ravnatelja. Ravnatelj nam je danas na odboru rekao jel da on u komunikaciji sa novinarima osjeti je li povratno njihovu informaciju da je komunikacija bolja je li. primjedbe stoje. Dakle, prema evo jednoj priči urednice EMS-a nakon što je HRT izgubio spor o postojanju cenzure na javnom servisu, dakle izjavila je nije istina da na HRT-u postoji cenzura to je uređivačka politika. Ok, to je uređivačka politika. Pitanje dakle 2.800 zaposlenih, milijardu i 300 milijuna kuna, više nego sve ostale tv kuće, a nema, nema odjel istraživačkog novinarstva, nema istraživački magazin tipa ne znam Provjereno ili slično koje možete vidjeti na drugim privatnim televizijama. Namjerno se radi jer HRT ne otkriva ništa, novinarstvo je doslovno možemo kazati uškopljeno, sustav se uspješno pretvara u izvještajnu agenciju kojoj se samo kaže ovaj je rekao ovo, ovaj ono, a ne preispituje se, ne analizira, ne stavlja se u kontekst. U udarnim terminima danas gledamo evo navodno zabavno putopisne dokumentarce zbog kojih se buni javnost je li, ali pravih diskusija, pravih emisija istraživačkih nemamo. Evo, često sam govorila i da razmislimo o vremenu u kojem živimo, za koga održavamo ovu televiziju, što naša djeca danas gledaju, koje sadržaje prate, što njihova jel generacija naše djece gleda li uopće televiziju, ja mogu reći ne gleda. Na Youtube su, Instragramu su, Tiktoku, Snapchetu i ne znam kojim drugim alatima traže sadržaj na zahtjev je li. Kako na sve te izazove modernog doba odgovara HRT i može li predvidjeti kako će se mediji razvijati u slijedećih 20 godina. Dakle, evo HRT-u treba hitna, dubinska i snažna reforma, novo vodstvo, izmjena Zakona o HRT-u koji će osigurati neovisnost javnog servisa od politike. Zahvaljujem. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, na pojedine zastupnike je ova dugotrajna današnja rasprava ostavila trag pa su pomiješali malo i formu i sadržaj i sve ono što ide uz to. Ja ne znam da li je vama uvažena zastupnice Puljak vaš medijski mentor gospodin Ivošević koji je eklatantni primjer kako se treba odnositi prema novinaru, novinarstvu i svemu onome o čemu ste vi ovdje drobili i govorili ne bi li nas uvjerili u nešto s čim veze ova točka dnevnog reda nema. Ali dobro to ste vi, to je ostavština koju ćete vi ostaviti kao zastupnica iza sebe. Kaže uvažena zastupnica Puljak da bi nadzorni odbor trebao progovoriti o cenzuri nekakvoj navodnoj na HRT-u. To nije dužnost nadzornog odbora. Nadzorni odbor ima svoje ovlasti i zaduženja koja su jasno propisana Zakonom o HRT-u. Prema tome, govoriti govoriti ovdje da je IMS kao sastavni dio HRT-a najbitniji segment HRT-a je apsolutno pogrešno i mislim da je gospođa Puljak uvrijedila mnogobrojne vrijedne djelatnike HRT-a namećući jednu temu. Uvažena zastupnica Marić govori brojke koje je joj navodno dao zastupnik Brumnić koja kaže da HRT pada u gledanosti. Kad ste vi zadnji puta pročitali izvješće o gledanosti evo danas je izašlo ako se ne varam. Znači Dnevnik varam. Znači Dnevnik HRT-a je najgledanija informativna emisija od sve četiri komercijalne televizije, znači najgledanija, daleko najgledanija. Prema tome, nemojmo koristiti ovu govornicu tek toliko da bi nešto govorili. Vi govorite o tome da političke emisije na HRT-u uglavnom dobivaju termine HDZ-ovi zastupnici, vijećnici, djelatnici ili bilo što drugo. Totalno netočno. Imate taj podatak, odbor je zatražio od glavnog ravnatelja HRT-a da se izračuna točno udio svih političkih stranaka. I tko je u prednosti i to debeloj prednosti, su oporbene političke stranke što i smatramo da je u redu da oporbene političke stranke dobiju prostor u kojem mogu artikulirati svoje programe, programe, vizije ili bilo što drugo. Prema tome, koristiti ovih nekoliko floskula koje se izgovaraju da je to režimska televizija, da je to HDZ-ova televizija, mislim da na taj način stvarno vrijeđate te vrijedne djelatnike koji rade program. Vi znate da HRT mora raditi po Zakonu o HRT-u za razliku od komercijalnih televizija koje nemaju obvezu niti dramskog, niti dokumentarnog, niti kulturnog, niti bilo kakvog drugog programa i sigurno im je puno lakše u takvim uvjetima raditi, HRT ima te obveze i ona

pokazala zrelost i poslala najboljeg čovjeka u Nadzorni odbor HRT-a, isto se dogodilo i sa g. Zoričićem koji je također doktor znanosti, koji je evo postao državni tajnik u Ministarstvu financija. Mislim da smo dobro odabrali, da smo odabrali najbolje kandidate, a što se tiče Zakona o HRT-a i biranju članova nadzornog odbora mislim da tamo jasno piše prema tome bilo bi suludo izabrati, da smo izabrali g. Primorca na 4.g., pa onda poslije njega pono…, nikada ne bi stigli i mislim da je to logika, ja nisam pravnik po struci, ali mislim da, da, da ima logičko objašnjenje da se na dio preostalog mandata imenuje neko, ovdje je riječ o nespojivoj dužnosti i mislim da je apsolutno primjereno da smo izabrali na ostatak mandata g. Zoričića. Neću dužiti kasno je već i polako popušta koncentracija svima, ali mislim da je bilo bitno odgovoriti na ovih nekoliko, nekoliko slučajeva. I još ću jednu stvar reći za koju smatram, a danas se na Odboru za medije ona provlačila. Kaže gospođa uvažena zastupnica Puljak da su nekakvi strani mediji i novinari, a riječ je o jednom članku, jednom članku jedne novinarke i jednog portala, objavili nekakav izvještaj sa HRT-a i usporedili ju tamo sa nekim, nekim trećim zemljama i ne znam, ne znam s čime, a nemojmo to činiti, nije to fer kažem prema djelatnicima koji vrijedno rade. Ajmo se pobrinuti svi skupa da djelatnici HRT-a imaju veće plaće, da dopisništva koja djeluju na području cijele RH da ti ljudi imaju veće plaće, ajmo, ajmo o tome razgovarat, zašto samo svoj dio i svoj habitus želimo zaštititi, pa jel smo mi najbitniji, da su političari najbitniji, ako mene nisu zvali u „Otvoreno“ eee onda je to režimska televizija, onda je to neka pro HDZ-ovska televizija, jer znate vi ko sam ja, e to je bit, to je vama važno, meni nije, ja bi volio da na HRT-u ima više KUD-ova, da ima više HRT-u ima više KUD-ova, da ima više narodne pjesme, da ima nekih stvari koji čine Hrvatsku drugačijom zemljom od ostatka EU, evo vidite ja bih se za to borio, a ne kad ću ići u „Otvoreno“, u „Oporbeni zarez“, u, u ne znam „Poligraf“ ili bilo što drugo, ja bih se za to borio i naravno nulta stopa prema cenzuri i što se tiče Odbora za medije i na kraju krajeva to smo danas i čuli od ravnatelja HRT-a. Samo mi žao bude kad predsjednik države govori novinarima da su neznalice, da nemaju pojma, da nisu svijeta vidjeli, kada ih vrijeđa poput g. Ivoševića onda šutite, onda šutite ne govorite ništa, onda je to, a to je takav jezik, znate on ima takav, on, on tako govori. Tako se ne govori, tako državnik ne govori i ne vrijeđa ljude da im kaže da nemaju pojma i da to nisu nikakvi novinari nego su to neki kvazi zaposlenici nekakvih medijskih kuća, e to nije dobro, na to mi trebamo reagirati. A ovo što se tiče izbora člana nadzornog odbora mislim da smo mogli završiti za, za 2 do 3 minute i u nikakvoj proceduri nismo, nismo pogriješili, a ono što će biti meritum i kruna to ste čuli od predsjednika odbora, to ste mogli čuti i od resorne ministrice, naravno kruna će biti izmjena Zakona o HRT-u, vratit ga na postavke na koje ga je postavio HDZ 2009. i '10.g., a onda je došao SDP, izmijenio zakon, ukinuo i programsko vijeće i nadzorni odbor smatrajući ih nebitnih i onda je sabor počeo birati glavnog ravnatelja HRT-a, to se nije dešavalo do 2012.g. i kruna našeg ovog medijskog dijela će upravo biti da se taj zakon vrati na, na ono što je bio, što je bio nekada, hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Možemo! poštovane Jelene Miloš. Poštovane kolegice i kolege, evo prvo da se osvrnem na, na ovo izlaganje g. Ivanovića budući se g. Ivanović osvrtao i na druga izlaganja. Nitko, ja nisam vidjela da je gđa. Puljak, nit bilo ko drugi govorio o tome tko koga poziva na „Otvoreno“, možda je to vama bitna tema. Mi smo odnosno danas i na sjednici Odbora za mediji, a potom i gđa. Puljak je govorila o pitanju cenzure se ne razumije/…sumnji na cenzuru na HRT-u temeljem dakle javnih navoda jednog priznatog novinara, temeljem brojnih javnih navoda drugih novinara i temeljem uopće tri sudske presude koje upućuju na to da je, da je cenzure bilo, među njima i jedna koja kaže dakle da, da postoje, da se navodi na zaključak o postojanju određenog stupnja ograničenja zaposlenika o nesmetanom izražavanju, te razmjeni ideja i mišljenja. Rekli ste isto tako, pričali ste o načinu na koji neki državnici govore ili ne govore, kao da ste zaboravili da smo pred samo, pa evo pred samo nekoliko sati bili na sjednici u kojoj je gđa. ministrica opovrgnula odnosno pokušala je uvjeriti saborski odbor da ne bi trebao u principu raspravljati o cenzuri odnosno da budem, da budem preciznija, da budem ipak malo preciznija, bila je potpuno u šoku što je saborski odbor sazvao, saborski Odbor za medije, dakle zadužen za rad medija između ostalog i zadužen za pitanje HRT-a i zastupljen u Zakonu o HRT-u da, da se, da zapravo ima hrabrosti raspravljati o pitanju, o pitanju cenzure, dakle to je potpuno što se tiče nastupa jedne ministrice potpuno, potpuno neprimjereno. Ja bi sad se nadovezala na, zapravo vratila bi se na temu dnevnog, na temu dnevnog člana NO HRT-a, dakle mi smo obaviješteni na samom odboru čija sam članica da je g. Zoričić postao državni tajnik u Ministarstvu financija što je još jedno razrješenje zbog obavljanja političke funkcije, nakon što je g. Primorac otišao iz NO kad je postao ministar financija. Što se samog tog razrješenja tiče, razrješenje se radi na vlastiti zahtjev i po proceduralnom pitanju tu se nema više šta dodati. Na istoj sjednici odbora, odbor je raspisao natječaj za imenovanje nogo člana NO, međutim kako su kolegice upozorile problem je u tome što se natječaj raspisuje za preostali dio mandata. Ja bi samo malo molila g. Borića ako može malo tiše. Hvala vam. zaista samo da se malo tiše da možete nastaviti razgovarat s kolegicom, nije problem, ali čisto da imam priliku nešto reći. Dakle, mislim to je posao predsjedavajućeg, ali evo morala sam ja. Dakle, mi smo bili protiv takvog zaključka budući da Zakon o HRT-u smatramo konkretno čl. 22. st. 4. Zakona o HRT-a … da se članovi NO imenuju imenuju na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, dakle to je citat članka iz Zakona o HRT-u. I u tom smislu mi smo smatrali i smatramo da imenovanje jednog člana odbora na preostali dio mandata da se time ne poštuje Zakon o HRT-u i zapravo ne vidimo da je plauzibilno objašnjenje koje je trenutno dao predlagatelj naknadno na ovoj plenarnoj sjednici. Isto tako na sjednici samog odbora argumentirano je da se to radi i da takva praksa postoji već duže vremena i to možda jest točno, međutim praksa jednog odbora nikako i u ni u kom slučaju ne može biti iznad zakona. Želim još spomenuti jednu stvar koja je vezana uz samo imenovanje odnosno iz raspisivanje natječaja za imenovanje člana nadzornog odbora, a to je da sam predlagala da se uz postojeći životopis koji smatram da naravno da daje neku sliku o kandidatu da se zapravo uz sami životopis organizira i intervju i s kandidatima budući da i sam g. Borić u svom uvodnom izlaganju rekao da očekuje da će se javit

i da razumijemo u krajnjoj liniji kvalifikacije samih kandidata, predložila sam da se radi intervjuu, međutim takav prijedlog je odbijen. A ja smatram da je on važan upravo zbog recentnog iskustva da se mali broj ljudi javlja na natječaj koji se tiču izbor u tijela HRT-a, to naravno govorim na temelju iskustva u radu ovog odbora od kad sam članica. Dakle, ostavku možemo moramo prihvatiti ona se radi iz osobnih razloga odnosno razrješenjem, dakle no smatram da se ovim zaključkom o izboru novog člana ne poštuje odredba Zakona o HRT-u. Zahvaljujem. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovane Dalije Orešković. S mjesta imamo pojedinačne rasprave.

Zastupnice i zastupnici. Evo jedne teme, evo jedne situacije o kojoj HRT nikada neće izvještavati. Naime, HRT nikada nije objavio koliko se vitez Reiner ili neki drugi predsjedavatelji iz redova HDZ-a to se na g. Sanadera ne odnosi, koliko se uznemiri, koliko se uznevjeri kada odgovor na repliku nekog oporbenog zastupnika potraje 3, 5, 7 ili 9 sekundi više nastane panika, nastane opći kaos jer tih 3, 5, 7 ili 9 sekundi predstavljaju povredu poslovnika, a zna se da je poslovnik za HDZ svetinja. Dakle, ja nisam članica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije nisam danas bila prisutna na toj sjednici, ali sam pratila što se tamo dešava, pa ne budi lijena kada sam vidjela koje se proceduralno pitanje na toj sjednici postavilo i ja sam postavila jedno pitanje Odboru za informiranje, informatizaciju i medije i gle čuda odgovor sam dobila u pisanom obliku. Pitanje je glasilo, ima li taj odbor vlastiti poslovnik o svom radu. Odgovor je glasio da ga nema. I gle čuda neviđenog kaže poslovnik HS-a ovaj glavni, ovaj glavni kojeg vitez Reiner tako žustro praktički svetački brani zbog tih 3, 5, 7 ili 9 sekundi e taj isti poslovnik u čl. 58. kaže da ako radno tijelo ne donese svoj vlastiti poslovnik o svom radu tada se na rad sjednica radnog tijela na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog poslovnika o sjednici Sabora. Ne budi lijena čitam ja taj poslovnik, čitam i čitam i nigdje u tom poslovniku ne nalazim pravo bilo kojeg saborskog zastupnika, da zamislite, deponira svoj glasa o nekom prijedlogu zakona. To je neprihvatljivo, to je nečuveno, to je nemoguće, to je naprosto nagrđena svetinja. Pa postavljam pitanje, kako je onda moguće da čuveni Dario Hrebak transparentan do bola može deponirati svoj potpis na tom istom Odboru za informiranje, informatizaciju i medije i to prije nego što je uopće primijetio ili vidio ili saznao za sadržaj zaključka o kojem se na tom odboru glasa? I tek time dolazim do poante o kojoj želim razgovarati. Navodno je tema te sjednice bila, „Ima li cenzure na HRT-u“, pa naravno da nema, kako bi je uopće moglo biti. naime, HRT za razliku od ostalih medijskih kuća koje su komercijalnog karaktera ima obavezu i dužnost propitivanja. Dakle mora zato što za to ubire pristojbe od naših građana otići korak dalje od onoga što su objavili drugi u svojim informativnim emisijama, no HRT to naprosto ne radi. Dapače, uporno i kontinuirano u odnosu na ono što se može saznati od drugih medija, HRT javno objavljuje sve manje i manje. Dakle HRT nije glas javnosti već je glasilo HDZ-a pa samo cinično mogu reći da naravno da, naravno da cenzure na HRT-u nema jer kako bi je moglo biti, jer HRT ni ne treba objavljivati nešto što je naprosto netema, a normalno je da je Andrej Plenković taj koji definira što je tema, a što naprosto nije. Takva nam je naprosto postala i demokracija. Prema tome, današnja točka dnevnog reda o razrješenju člana nadzornog odbora pokazuje kako nam zapravo funkcioniraju institucije. Nešto je samo puka forma, pa i ta forma člana nadzornog odbora ne ispunjava više ono čemu bi nadzorni odbor putem jednog člana ili kao kolektiv trebao služiti. Nema što nadzirati, nema što nadzirati jer naprosto onaj javni servis koji je dužnost i obaveza, dok je HDZ-a uopće ne postoji. Hvala. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Orešković, što se tiče vaših optužbi na račun glasovanja kolege Hrebaka, ovi koji su vas instruirali da danas govorite na tu temu, nisu vam dobro ništa rekli. Zašto? Jer vam nisu htjeli reći da su totalno nespremni došli na sjednicu koju su sami tražili, potpisalo se 5 zastupnika oporbe, stvorili su se uvjeti, ja sam to sazvao, nije bila navodna tema nego je bila tema cenzura na HRT-u, o tome smo raspravljali, svi su imali priliku reći što žele, g. Hrebak je tamo bio nekih sat i nešto, i 20 minuta, raspravljao je na tu temu. Onda je imao svoje stajalište ovdje, udaljio se sa sjednice, ostavio je svoj glas protiv jer je bio uvjeren da ono što oni tamo rade nije dobro, da nisu se pripremili. Kad su došli do toga da trebaju dati zaključak, onda su tražili stanku od 20 minuta jer su se osramotili, tražili su očito gdje su im zastupnici iz oporbe, nije ih bilo i kad im nije prošao zaključak, a što ćemo? Najbolje optužiti nekog Hrebaka kojeg tamo nema iako je nas ostalih bilo 5 i taj zaključak ne bi prošao s njime ili bez njih, sasvim svejedno. Znači nije više bila tema cenzura nego kako oprati sramotu koju su doživjeli tražeći sjednicu, a na nju došli potpuno nepripremljeni.

Dakle ima li veće zlouporabe od toga da si uzurpirate pravo na deponiranje glasa, na deponiranje potpisa? Ja sam vas danas naprosto argumentima, pozivanjem na zakonske odredbe razotkrila. I kraj priče. Da li je vas tamo bilo dovoljno da sa Hrebakom ili bez njega izglasate taj zaključak, mene uopće ne zanima. Želim čitavoj hrvatskoj javnosti poručiti da Dario Hrebak nije imao pravo deponirati taj glas, a ja sam i postavila pitanje, pa dobro, čekajte malo, nije to nije to ni prvi ni zadnji slučaj, glasovi se vrlo često deponiraju na odborima i to je ono što HRT ne propituje. Ne propituje jer ih ne zanima, jer je to jedna netema. Druge medijske kuće, drugi mediji to nisu dužni raditi, ali HRT, npr. jest.

Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238, kolegica nas zaista omalovažava i sad nam ona tumači neku svoju praksu, pogotovo kada imamo nekoliko sjednica u kojima je jedan član u više odbora i kada ne može u isto vrijeme sjediti na nekoliko stolica, a dešava se. I događa se i nije to ovaj odbor, ima svaki odbor koji je to imao, ne, i radi na taj način. A kako treba raditi, primjer je Antikorupcijsko vijeće gdje je gđa Orešković član. Ti su završili svoje sjednicu prije 6, 7 mjesec, tek su nedavno donesene neke zaključke, ne znam di su završili, što su oni radili, s čime su se oni bavili, na koji način poštuju Poslovnik i sami su pokazali. **Sanader, Ante (HDZ)** Iskoristili ste ovo kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, poštovana Dalija Orešković. 238, vrijeđanje zastupnika. Evo ovo sada koristim kao pokaznu vježbu jer upravo ovdje u sabornici na dijelu je već pune 3 godine puko iživljavanje i zaštita Poslovnika i demokracije i zlouporaba predsjedavatelja zbog 3, 5, 7 ili 9 sekundi prekoračenja vremena. Tu ste jako dosljedni u poslovničkim pravilima, a izmišljene deponiranih potpisa, što nigdje ne piše kao bilo kakva mogućnost ili pravo, vi to obrazlažete time što vam jedan te isti zastupnik sjedi u nekoliko odbora. Dakle to je sumrak, to je poraz demokracije. .../Upadica: Vrijeme./... To je poraz zakonitosti djelovanja tijela koje propisuje … .../Upadica: Slijedi pojedinačna rasprava, dobivate i vi opomenu. Pojedinačna rasprava je poštovani Goran Ivanović. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Bit ću vrlo, vrlo kratak. Jednostavno mislim da se mora odgovoriti na nekoliko stvari koje su ovdje izrečene, a mislim da nisu, nisu točne. uvaženu zastupnicu Orešković, ona je vjerojatno preko Youtubea pratila sjednicu i mislim da je to, da je to dobro, ali mislim da javnost treba znati puno više od ovoga što je ona, ona iznijela. Znači oporba odnosno članovi odbora iz oporbe, njih petoro je potpisalo, je li tako, zahtjev predsjedniku Odbora za medije da žele sjednicu o cenzuri, navodnoj cenzuri o HRT-u. To je, ja ne znam jeste vi vidjeli taj, taj njihov predložak. To je, toliko bilo slabo, slabunjavo, o nekom novinaru iz 2016. g. koji je bio pozvan na sjednicu odbora koji je odgovorio predsjedniku odbora da i da je u Hrvatskoj ne bi došao na sjednicu odbora. Toliko o tome što je odbor danas raspravljao. Oporba kad je vidjela da se nije dobro pripremila, da ono što su htjeli artikulirati apsolutno ne mogu artikulirati, bio je i ravnatelj Šveb, bila je i ministrica kulture i medija, bio je na kraju krajeva i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva gospodin Zovko, Maja Sever kao dio sindikata HRT-a, jednostavno i oni su shvatili da to o čemu su oni htjeli govoriti nema apsolutno nikakvog, nikakvoga smisla e onda je došao na red gospodin Hrebak koji je deponirao svoj potpis. To je praksa odbora. Ja ću to reći to je bila praksa odbora za medije i u vrijeme predsjednice Martinčević, nastavila se praksa i za vrijeme predsjednika Borića i tu ja ne vidim nikakav, nikakav problem. Dobro je uvaženi zastupnik Borić rekao da se često zna dogoditi da imamo 2 i više odbora u isto vrijeme i jednostavno je nemoguće nazočiti na svim sjednicama i to ne bi bio nikakav problem da je oporba uspjela u svojoj nakani, ali nije uspjela i onda im je trebao nekakav lajt motiv, onda im zato poslužio gospodin Hrebak. To je činio i ne znam, uvaženi zastupnik Raspudić i mnogi članovi odbora su jednostavno koristili institut deponiranog potpisa. Možda to ne postoji u Poslovniku, ja se apsolutno slažem s tim, to je evo nešto o čemu će i predsjednik odbora na nekoj od sjednica propitati. Ako nismo za institut deponiranja potpisa kao odbor donesimo odluku, ja nemam tu apsolutno ništa protiv, ali mislim da su vas krivo naveli to nije bio meritum sjednice Odbora za medije, meritum je bio ovo prvobitno što ste govorili tj. cenzura na HRT-u. Ravnatelj je suvislo objasnio što znači cenzura, kako se cenzura kažnjava u RH, kako kako novinari mogu ako su cenzurirani doći do toga da se to proglasi cenzurom ili da se to odbaci. Ovaj slučaj gospodina Nikolića je bio u smislu objave u jednim dnevnim novinama gdje on kaže da mu HRT nije htjela emitirati serijal u prime time odnosno ne na prvom programu nego isti taj serijal ničim cenzuriran, ničim skraćen emitira na četvrtom programu. To je dio uređivačke politike, to nema veze sa nikakvom, sa nikakvom cenzurom. Urednik može odrediti u kojem će time-u neka emisija ići i mislim da tu apsolutno nije došlo do, do povrede, na kraju krajeva nije odbor za medije meritorno mjesto na kojem će se odlučivati o tome. Mi nismo istražitelji, mi ne poznajemo dovoljno niti novinarsku struku, niti novinarsku etiku, niti bilo što. Tko sam ja kao član odbora da kažem da je ovo cenzura ili da nije cenzura. Mislim da bi to bilo uzimanje ovlasti za koje mi nemamo niti stručnu, niti bilo kakvu drugu podlogu. I mi smo to rekli, na njihov zahtjev smo rekli da mi o tome ne želimo raspravljati da postoje tijela koja o tome raspravljaju. Prema tome, tek toliko radi, radi istine da se zna, a sve ovo drugo što su vam rekli i što pokušavate sada artikulirati na slučaju Hrebak mislim da nije, nije pošteno i to vi dobro znate, u saboru ste, pravne ste struke, dobro znate da to ne može biti meritum stvari nego deponirani potpis je bila praksa koja se koristila i koja će se koristiti dokle god odbor ne bude donio, donio drugu odluku. Hvala lijepo. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238., o meritumu ću u replici, a sada ponavljam, inzistiram na formi. Da, tri godine sam u saboru i pun mi je kufer uzurpacije. Običajno pravo nije pravo Poslovnika. Javno pozivam da mi netko kaže postoji li pravni temelj za deponirane potpise. Ne postoji. Kao što ih nema niti na dan glasanja u saboru o prijedlozima zakona i o amandmanima tako ih ne može biti niti na odborima. To što je to bilo običajno pravo dosada, e pa to je ono što je iskrivljena Drina ove države u režiji HDZ-a i svih onih koji su na takvu praksu pristajali. I tvrdim da na tome moramo ustrajati …/Upadica: Vrijeme./… da se takva više ne prizna. Iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Imamo repliku poštovane Andreje Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Ivanoviću vi ste u silnoj želji da popunite minutažu govora u ime kluba naveli neke stvari koje zapravo nisu točne. Prvo ja nemam veze s nikakvim brojkama pogotovo kolege Brumnića, a drugo niste pažljivo slušali što sam govorila, a govorila sam o tome da smo nedavno na raspravi o Zakonu o HRT-u se postavljalo pitanje gledanosti informativnog programa, nisam iznosila nikakve brojke. Drugo što sam rekla da je tada rečeno da je dobar dio stanovništva se informira putem digitalnih platformi, a ne toliko više putem televizije i da je glavni ravnatelj HRT-a osobno naglasio da bi rado da se gledanost poveća. Prema tome, pažljivo slušajte ono što govorim. Drugo, Članak 22. jasno kaže da članovi Nadzornog odbora HRT-a biraju se znači na mandat od 4 godine. Dakle, nadzorni odbor ima 5 članova, nigdje se ne govori o preostalom dijelu mandata odnosno krnjem dijelu mandata. Prema tome, zakon tu baš nije jasan, pa kad se bude drugi put radio novi zakon ovaj iz 2010. onda vodite računa o tome da se i takva situacija predvidi

Kratko ću nešto reći. I vi sami znate da sada ovo što inzistirate na ovom Članku 22. jednostavno nije tako. Tu čak i uvažena zastupnica Orešković nije imala primjedbu, a imala bi jer je pravnica i dobro, dobro poznaje. To vam se događa i u lokalnim i u područnim samoupravama gdje ćemo ako nakon 2 godine i jednog dana odstupi načelnik, gradonačelnik ili župan će ga imati pravo zamijeniti do kraja mandata njegov zamjenik odnosno dok su to birala vijeća ili skupštine. Mislim tu uopće nije, nije meritum stvari. Ovaj preostali dio mandata mislim da uopće nije, nije sporan i to smo mogli završiti za 5 minuta. Osvrnuo sam se na vašu raspravu jer ste eksplicite rekli da da nije gledana HRT, da nije gledan Dnevnik Hrvatske radio, to su danas govorili i zastupnici iz oporbe, a evo danas ih je demantirao službena statistika koja kaže da je „Dnevnik“ HRT-a najgledaniji „Dnevnik“ u Hrvatskoj. **Sanader, Ante čl. 238., moram reagirati, ne iznosite baš točno stvari, prvo ja uopće danas nisam gledala tu sjednicu odbora, jasno znam što sam govorila, pa tako vas molim onda da drugi put samo malo pažljivije slušate i da mi ne stavljate u usta riječi ne znam kolega zastupnika koje uopće niti sam citirala, niti sam iznosila nikakve konkretne brojke, a rekla sam vam što sam rekla i glavni ravnatelj se složio da treba pojačati odnosno porasti gledanost. Evo samo malo pažljivije pratite što se govori.

kojeg su sami tražili, oporba njih 5 zastupnika, nego se sramote i večeras ovdje u ovoj raspravi jer su im dali potpuno krive inpute kako je izgledala sjednica, kao da nisu ni bili tamo i kad su vidjeli da neće ništa od njih proći, da ne mogu ništa ni dokazati, kad su sami shvatili da nema ništa, što je problem, procedura. Ništa kod njih nije bio problem, ni to što su nam dali kao materijal, nekakav intervjuu sa nekog portala, što su došli bez zaključka, morali smo čekat 20 minuta da se sjete što bi nam predložili, ništa nije problem, tek procedura da li je neko deponirani glas, nešto što traje ne znam već godinama koliko ja pratim na svim odborima, e sad je problem koji im je smetao, jer treba pobjeć od sramote i što im je sad, kako ćemo sad dalje, što ćemo reć građanima, šta smo mi to danas radili na odboru, šta smo mi to tražili, ništa, nastavljaju se sramotiti i Orešković i gđa. Miloš i gđa. Marić kao da su bile na nekoj drugoj sjednici, kao da prvi put sjede tamo, a naravno kad dođe neko drugo vrijeme i neka druga tema zaboravi, doviđenja, nije bitno. **Ivanović, Točno, mi koji smo bili na sjednici Odbora za medije točno smo pretpostavili što će se desiti, kad nije prošlo ono što je trebalo biti bomba koja će eksplodirati u medijskom prostoru RH, stvarno stvarno loše pripremljen, apsolutno loše i ja mislim da će se jedan dobar dio oporbenih zastupnika složiti s tim, na kraju krajeva neki nisu ni došli, ni došli na sjednicu, a potpisali su zahtjev za održavanjem sjednice, jasno govori da to nije bilo dobro pripremljeno i stvarno je trebao nekakav motiv koji će evo zamijeniti taj zrakoprazni prostor koji je ostao i upravo ovo što uvaženi zastupnik Borić kaže e sad smo došli do toga da li je deponirani glas poslovnički, da li je to možda dio nekakve cenzure ili bilo čega. To je praksa koja se koristila i to je točno i kad se donese drugačija odluka na bilo kojem odboru ja ću ju poštivati, ja sam na svakoj sjednici odbora i nemam problema sa deponiranim potpisima, ali koristili su ih i ostali zastupnici…/Upadica Sanader: Zahvaljujem. Pa g. Ivanoviću, uistinu mi je čudna vaša interpretacija sjednice na kojoj smo zajedno bili. Prije svega još jednom ću ponoviti da je sjednica sazvana na temelju javnog istupa jednog od cijenjenih novinara, a tijekom samog odbora je još i g. predsjednik HND-a govorio o slučaju cenzure, te presudama, te presudama protiv njega. Tijekom rasprave su bile također isto tako iznesene, izneseni i još neki drugi slučajevi. Sasvim je legitimno da saborski Odbor za medije raspravlja o tim temama. Što se tiče deponiranog glasa, dakle deponirani glas, samo da upozorim javnost, se dogodio nakon što odnosno g. Hrebak je deponirao glas prije nego što je znao kako će sam zaključak izgledat, prije nego što smo uopće pročitali zaključak deponirao je glas i otišao, nije čuo zaključak i bio je protiv, da li biste vi recimo g. Ivanović, pitanje za vas, da li biste vi deponirali glas da niste znali kako zaključak glasi, bilo koji? …/Upadica Hvala lijepo. Poštujem ovaj dio koji ste rekli i mislim da je tu predsjednik odbora postupio stvarno i ekspresno i brzo i dozvolio, na kraju krajeva poslovnička je to obveza predsjednika odbora da sazove na osnovu 1/3 zastupnika odbor i to je u redu i ja oko merituma čak i sad i ne bi toliko raspravljao. Ali Dario Hrebak je dio vladajuće većine odnosno čini onaj sedmočlani dio Odbora za medije koja je većina u tom odboru i stvarno je logičko, logički je ako deponira svoj glas da će on uvijek biti za ono što ćemo mi odglasati, dal će to biti za ili protiv, retorička fraza, što da smo mi rekli da na HRT-u nema cenzure da li bi onda Dario Hrebak bio kao protiv? Ne, ma to je jasno, znači on je dio, na kraju krajeva nas je bilo 5-ero, mi smo imali kvorum i da smo bez Hrebakovog glasa mi bi donijeli potpuno iste odluke, problem je bio što vi niste imali formiran zaključak…/Upadica

izvještavanja o uspjesima ove Vlade i ovog Andreja Plenkovića, naprosto istiskuje sve drugo. E sad jedini je problem u tome što je stvarnost u kojoj naši građani žive bitno drugačija od onog što im HRT prikazuje i sve dok je tome tako Odbor za medije doista bi trebao imati samoinicijativno poriv da problem cenzure na HRT-u rješava, e sad gdje je još problem dublji od problema na HRT-u? To što u Odboru za medije, kao i u drugim HDZ opet ima većinu. E to je taj sindrom otete države u kojoj naprosto lijeka do slijedećih parlamentarnih izbora nema. A evo kad smo kod transparentnog g. Hrebaka ja ću transparentno iskazati da je jučer na sjednici predsjedništva HS Gordan Jandroković tumačio kako se vraćamo na stare postavke, nema više popuštanja koja su vrijedila za vrijeme korona mjera, dakle nema tele portacije, tele glasanja na odborima, nema mogućnosti prisutnosti člana putem zooma ili drugog video linka…/Upadica Sanader: Vrijeme/…nema, tko nije bio na odboru fizički prisutan…/Upadica kao u sabornici na dan glasanja. Govori o cenzuri jer smatra da ako gđa Orešković na jednoj komercijalnoj televiziji bude po cijele dane tamo, meni to ne smeta, neka nje tamo, nek uživa na toj televiziji. Ali ona želi biti i u Dnevniku, jedan jedini zastupnik jedne jedine stranke vrijedi kao 64 zastupnika vladajuće većine, kao premijer, njezini rezultati rada, sve što se događa, nema nikog bitnijeg od nje. to je katastrofa u promišljanju, moja glava nema cenzure, moja glava na televiziji ima ili nema, obrnuto, sasvim svejedno. Pa kakve su to teorije danas, mislim? O čemu mi pričamo? Uređivali bi dnevnike, uređivali bi informativni program, sve emisije jer nemaju ni članova, a gotovo ni stranke. Evo i vi ste 17 sekundi pa da bude nadoknada. žele uređivati i da se praktički miješaju u uređivačku politiku, pogotovo nacionalne televizije, o meni nešto što nije dio mog .../nerazumljivo/... habitusa, ja bi se za program HRT-a zalagao na sasvim drugačiji način, ali evo, to je upravo jasno ovdje pojasnio uvaženi zastupnik Borić gdje nije bitno, možda ima cenzure na komercijalnim televizijama, da l' nas ta cenzira na zanima? Ima je sigurno više nego što je ima na HRT-u, ako je uopće ima. Ali o tome ne progovaramo, o tome ne želimo govoriti, ali imamo autonomno pravo o HRT-u govoriti. tome, ako ćemo govoriti o cenzuri, onda obuhvatimo sve medije koji postoje na tlu RH pa vidimo tko to cenzurira, način na koji cenzurira i zašto to radi.